Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Räägin teile 156 OE menetlusest. Väliskomisjon pöördus 27. aprillil Riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga kandidaatide esitamiseks parlamentaarse assamblee töös osalemiseks. Väliskomisjon arutas fraktsioonide esitatud kandidaate oma käesoleva aasta 11. mai istungil ning esitas Riigikogu otsuse eelnõu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamiseks 12. mail. mail. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks esitas Eesti 200 fraktsioon eelnõu kohta ühe muudatusettepaneku, milles tehti ettepanek nimetada Johanna-Maria Lehtme asemel delegatsiooni juhiks Liisa-Ly Pakosta. Juhtivkomisjon arutas esitatud muudatusettepanekut oma 22. mai istungil ja arvestas seda täielikult. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu kuuluvad

Väliskomisjon tegi oma 11. mai istungil konsensusega järgmised menetluslikud otsused: võtta Riigikogu otsuse eelnõu 156 esimeseks lugemiseks Riigikogu täiskogu neljapäeva, 25. mai istungi päevakorda, viia viia läbi eelnõu lõpphääletus ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni liige Maria Jufereva-Skuratovski. Palun toetada otsuse eelnõu. Aitäh, hea ettekandja! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Aga enne, kui me läheme lõpphääletuse juurde, lähtume kodu‑ ja töökorra seadusest ning alustame muudatusettepanekute läbivaatamist. Eelnõu 156 kohta on laekunud üks muudatusettepanek Eesti 200 fraktsioonilt, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult.Aitäh,

Tulemusega poolt 64, vastuolijaid ei ole ja 1 erapooletu, on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu 156 otsusena vastu võetud. võetud. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde. See on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu 157 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks väliskomisjoni aseesimehe Henn Põlluaasa.

Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Raimond Kaljulaid, liikmed Marko Mihkelson ja Urmas Reinsalu ning asendusliikmed Meelis Kiili, Reili Rand ja Jüri Ratas. Ja nüüd lühidalt ka selle eelnõu menetlusest. Väliskomisjon esitas Riigikogu otsuse eelnõu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamiseks 12. mail. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks käesoleva aasta 19. mail kell 15 ei esitatud eelnõu kohta mitte ühtegi muudatusettepanekut. Väliskomisjon tegi oma 11. mai istungil konsensusega järgmised menetluslikud otsused. Riigikogu otsuse eelnõu 157 esimeseks lugemiseks Riigikogu täiskogu neljapäeva, 25. mai istungi päevakorda ning viia läbi eelnõu lõpphääletus. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni liige Henn Põlluaas. Seega ongi teie ees see eelnõu. Palun sellele väliskomisjoni nimel toetust. Aitäh, hea ettekandja! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Ma tänan. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 157 kohta muudatusettepanekuid ei esitatud, seega võime minna juhtivkomisjoni palvel lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.

väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu 158 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks väliskomisjoni liikme. Raili Rand, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Väliskomisjon esitas Riigikogu otsuse eelnõu OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamiseks 12. mail. Eelnõu kohaselt moodustavad Eesti delegatsiooni järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Mati Raidma, delegatsiooni liikmed Heljo Pikhof ja Kersti Sarapuu ning asendusliikmed Aivar Kokk, Eduard Odinets ja Kristo Enn Vaga. Enn Vaga. Sätestatud muudatusettepanekute tähtajaks eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Väliskomisjon tegi oma 11. mai istungil järgmised otsused, ja tegime need konsensuslikult. Teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu esimeseks lugemiseks täiskogu päevakorda neljapäeva, 25. mai istungil ning viia läbi lõpphääletus. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks väliskomisjoni liige Reili Rand. Väliskomisjoni nimel palun teie toetust sellele eelnõule. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 158 kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni seisukoht on viia läbi lõpphääletus, mille ettevalmistust kohe alustame.

võetud. Kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. See on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu 159

Aupeetavad ja luguväärsed! Nagu me teame, on ühiskonnas kasvanud hüppeliselt huvi levitatsiooni ja lennunduse vastu, eriti kodumaa kohal. Aga see kõik on lõppenud nüüd sellega, et me saadame Euroopa Parlamentidevahelisele Kosmosekonverentsile ühe delegatsiooni. Ja las sedapuhku lähevad lendama need, kes veel pole käinud. Delegatsiooni on määratud Mario Kadastik, Tõnis Lukas ja Toomas Uibo. See otsus võeti vastu väliskomisjonis konsensuslikult. Muudatusettepanekuid ettenähtud ajaks ja kõik toimus viisakalt, ilma laudu peksmata, mistap palun sellele delegatsioonile toetust! Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Kas Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 159 kohta muudatusettepanekuid laekunud ei ole. Juhtivkomisjoni palve on viia täna läbi ka lõpphääletus. Selle ettevalmistamist alustame.

mail.Delegatsiooni moodustavad Timo Suslov, Enn Eesmaa, Arvo Aller, Karmen Joller, Meelis Kiili, Lauri Laats, Priit Lomp, Tiit Maran, Helir‑Valdor Seeder, Riina Solman, Margit Sutrop ja Peeter Tali. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks, mis oli 22. mai käesoleval aastal kell 10, ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud.Väliskomisjon tegi oma 16. mai istungil konsensusega järgmised menetluslikud otsused. Võtta Riigikogu otsuse eelnõu 212 esimeseks lugemiseks Riigikogu täiskogu neljapäeva, 25. mai istungi päevakorda ning viia läbi eelnõu lõpphääletus. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni liige Luisa Rõivas. Palume teie toetust. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid! Kas on küsimusi ettekandjale? Küsimusi ei ole. Aitäh teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid eelnõu 212 kohta esitatud ei ole, seega võime minna lõpphääletuse juurde, nagu juhtivkomisjon on seda palunud.